Заповядайте, проф. Бъчварова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разрешете ми в своето изказване да обърна внимание и да акцентирам върху предложенията в Законопроектите

Разбираме и приемаме, че тези два законопроекта се опитват да решат въпроси, свързани със създаване на ред и възможност да се избегнат злоупотребите, не само това, което се случи, но и в бъдеще. двата законопроекта се включват определени процедури и правила, които Агенцията по вписванията, нотариусите трябва да изпълнят като свое задължение, за да могат да се минимизират грешките именно при регистрацията на договорите. Включени са и общинските служби като арбитър. В двата законопроекта обаче има две противоположни решения за това как общинските служби „Земеделие“ трябва да реагират при такива казуси. При колегите от „Патриотичния фронт“ се казва, че при два договора, в които съответно се дублират собственикът и ползвателят, се спира регистрацията на тези договори. При колегите от ГЕРБ вариантът е, че общинските служби – въпреки това, че са дублирани договорите, следва оттук нататък да се направи преценка от самата общинска служба, за да може да се прецени кой договор трябва да бъде вписан. Уважаеми колеги, това крие доста сериозни опасности в общинските служби, превръщайки се в краен арбитър, да се създадат предпоставки за вземане на решения, които няма да бъдат в интерес на собствениците или на другите ползватели. При всички положения е необходимо арбитражът да бъде принципен – на база всички договори, които се предоставят, трябва да бъдат на масата, всички ползватели, които имат съответно дублиране на договорите, трябва да бъдат поканени, за да може да се изясни кой от договорите съответно е легитимен. Едва тогава може да се пристъпи към следващото решение, защото аз си представям случаи, в които процедурата първи, който е вписан в съда, да бъде с водещо значение, но той може да не отговаря, да има фалшива информация за това кой е собственик, както се оказа в договорите в Лом и Враца. Така че тази преценка е изключително трудна за общинските служби и техния арбитраж, който приемам, че трябва да стане, но не по начина, по който той се предлага. Колегите от ГЕРБ освен промяната на Закона за собствеността, свързан със създаването на ред при регистрирането на правните основания на договорите, освен това има и доста други предложения, които не касаят конкретния казус, по който тези законопроекти бяха внесени в Народното събрание. Считам, че те трябва да се откажат от тези свои предложения, по простата причина че всяка година промяна например на Закона за собствеността, който касае промените „компенсаторни бонове“ с това дали 20 или 40% и кой как го е установил, ми се струва тема, която изисква малко по-задълбочен анализ. Ако са решили все пак, колегите да има национален търг за продажба на земя от Държавния поземлен фонд, трябва да кажат и мотивите, и какви са очакванията, и какви са финансовите параметри именно на това предложение да се предлага земя от Държавния поземлен фонд. Освен това колегите от ГЕРБ дават предложение един казус, който вероятно в общинските служби и Министерството на земеделието решават, че е проблем – от категорията „пасищни животни“ да отпаднат конете. Уважаеми колеги, в края на миналия парламент тази категория животни бяха включени във възможността да участват съответно в разпределение на ливади и пасища. Сега казваме, че те не могат, защото имало злоупотреби. Искам да обърна внимание, че в Закона за животновъдството конете имат транспордери, с които се регистрират в областните дирекции на Агенцията по храните, тоест подпомагане не е възможно, ако тези животни не са в регистрационната система. За осем хиляди броя животни, които са в системата, да се прави поредна промяна в начина, по който им се предоставят ливади и пасища, ми се струва, че пак отново нямаме достатъчно добра обосновка. Това, което са записали колегите в своите мотиви, не отговаря на истината и на действителността от гледна точка на процедурите, които се прилагат по отношение на предоставянето на ливади и пасища, така както е записано в Законопроекта. Категорично възразявам срещу предложението договорите за съвместна дейност, според Закона за кооперациите, да бъдат вписвани. Защо? Уважаеми колеги, в Закона за кооперациите – чл. 31, който предлагате, Вие имате член-кооператори във всяка една кооперация. Те имат дялови вноски. Отделно от това, всеки член кооператор, освен дяловите встъпителна и дялова вноска, може да участва със своята собствена земя в кооперацията. И има три опции: първо, самият член-кооператор да отдава под аренда или наем на кооперация или на други физически лица земя, да я обработва самостоятелно и ползва производствени услуги от кооперацията, и трето – да предостави за съвместна обработка на кооперацията с писмен договор, забележете, писмен договор е задължението, който не подлежи на нотариална заверка и вписване. Вие казвате, че член-кооператорите, тези договори за съвместна дейност трябва да бъдат и съответно вписани в съда. По този начин една от малките привилегии на кооперациите – облекчаване на тяхното финансово състояние, ще стане проблем от гледна точка на управление на този процес. Самият член-кооператор си предоставя земята за съвместна обработка, съответно той получава рента за тази земя в рамките на съответните договори, които са разписани, и още повече че през 2007 г. от Закона за кооперациите отпадна възможността кооперациите да преарендуват земя. Искам да обърна внимание, това ще бъде поредната грешна стъпка и атака срещу кооперациите, не само земеделските кооперации, но и срещу потребителните кооперации, които също имат този проблем. Така или иначе Законът за кооперациите е рамков закон закон и нашето предложение е този текст да бъде оттеглен от вносителите, защото ще създаде безпрецедентни проблеми. Още повече че досега нито една кооперация не е имала проблем с регистрацията си със земята, даже няма не само дублиране на площите, но и препокриване на тези площи, така че предложението ми се струва прибързано, необмислено. Освен това не е съгласувано с национално представените организации, това е Националният потребителен съюз и Съюзът на земеделските кооперации. Благодаря.

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Вчера Министерският съвет прие едно решение, което събуди много въпроси, а то е: обявяване на възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница за стратегически обект за национална сигурност. Възникват много въпроси: защо се прави това, какви ще са резултатите и каква е целта? Опит ли е това да се скрие информация, и би бил неуспешен, за да припомня, че вицепремиерът Валери Симеонов с един хеликоптер и журналисти облетя цялата ограда и тя беше заснета и показана. Премиерът Бойко Борисов разходи по оградата господин Орбан, господин Камерън, редица европейски лидери, и тази ограда беше показана. Нещо повече, беше гордост за правителството и беше основание да настояваме за приемането ни в Шенген, защото пазим добре европейската граница. От това място в Народното събрание няколко пъти министри на няколко кабинета изнасяха информация за средствата – похарчени, за фирмите и обществените поръчки, за резултатите, за недостатъците при изграждането на това съоръжение. Валери Симеонов обвини Елена Йончева, но прокуратурата отказа да образува дело за изнасяне от нея на класифицирана информация. Питаме: какво налага сега това съоръжение да бъде обявено за обект на националната сигурност? Намираме някои отговори например във вчерашно изказване на господин Герджиков, който е председател на Правния съвет към парламента, пред една телевизия, която го пита може ли да излъчва кадри след това решение за съоръжението, и съветът на господин Герджиков към тази телевизия е: „Не го правете, защото с това ще нарушите приетото решение на Министерския съвет.“ Какви ще са последиците от това нарушение, ще видим занапред. Питаме: това означава ли, че и ние, народните представители, тук не можем да поставяме вече тези въпроси, не можем да показваме факти, не можем да подлагаме на парламентарен контрол министрите по тази тема, защото оградата е стратегически обект за националната сигурност? Питаме! Питаме: контролните органи в България и европейските могат ли да получават информация за изхарчените пари, за качеството на оградата, за потоците мигранти и така нататък? Напомням, че за изграждането на оградата са похарчени и европейски средства. Питаме: репортажът, излъчен от ВВС, който казва: „Корумпирани представители на българските власти помагат на мигранти да преминат през границата с Турция по пътя към Европа.“ Това също ли е нарушение вече и заплаха ли е за националната сигурност този репортаж? Задаваме въпроси само. Питаме се: и защо точно сега се взе това решение, след толкова много изнесени факти, след публичност? Каква е целта на това занимание? Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми журналисти! Декларирам, че поемам цялата политическа и наказателна отговорност, ако такава ще има, за това, което ще кажа в следващите минути, а то е: за нас причината, точно вчера и по този начин да бъде взето това решение, е фактът, че от три месеца Елена Йончева снима кадри, говори със свидетели, събра документи, които уличават в корупция длъжностни лица, засне в реално време преминаване на организирани групи мигранти, разговаря със свидетели и този филм показва паднала ограда, отворени шахти, преминаване безконтролно със стълби и под оградата. За тези нейни действия колега депутат от същия район я нарече: „Елена обикаля като лисица в клетка“, цитирам. Преди два дни – информирам народното представителство и българските граждани, депутатът Елена Йончева, разследващият журналист Елена Йончева беше спряна и й беше забранен достъп до свободна територия на българската държава, където тя е народен представител – от Гранична полиция. А вчера, вече след решението на Министерския съвет, нейното посещение там беше едва ли не заплаха, че тя ще издаде тайни на националната сигурност и ще носи наказателна отговорност за това. Ето защо в момента, в който говорим за антикорупционно законодателство, уважаеми дами и господа, за Вас, изразено през устата на Цецка Цачева – корупцията невинаги е престъпление. Но за правителството на Бойко Борисов от вчера борбата с корупцията е престъпление и то може би ще се окаже, ако промените и Закона за класифицираната информация, което сме сигурни, че ще направите и тази втора стъпка – престъпление от най-тежките срещу националната сигурност. Свободата да питаме, да показваме истината, да говорим за корупцията вече ще бъде престъпление, и то срещу националната сигурност, ако промените и този Закон. Питаме Ви: кое е заплаха за националната сигурност – корупцията или свободата да говориш, да мислиш и да питаш, корупцията или правото да казваш истината за тази корупция? Досега цензурата, уважаеми журналисти, и към Вас се обръщам, се изразяваше в заплахи, че ще бъдете освободени от столовете си, че ще минат през Вас, така както могат. Ние бяхме наричани – един разследващ журналист беше наричан „клеветник“, ние „мракобесници, убийци“, бяхме пращани в Сибир, други колеги бяха наричани „хлебарки“, които ще бъдат смачкани. Тази агресия, тази омраза ескалира до това да забраните свободата да мислим, да питаме, да искаме истината, и не само да я забраните, да я превърнете в престъпление, ако позволим това да се случи. Уважаеми българи, това е отказ от най-високото и най-силното ни човешко право да бъдем свободни хора. Това е посегателство към свободното слово, към журналистиката и е еманация на всичко, което се случи в последните месеци. Забраната на свободата и на свободното слово е издигнато в най-високия ранг на държавна политика чрез решение с постановление на Министерския съвет. Ние, от парламентарната група на „БСП за България“, няма да допуснем това. Ето защо искаме незабавно оставката на господин Радев, който е внесъл това предложение, и на Валери Симеонов като вицепремиер.

че не можете да ни спрете, че ще поканим всички европейски посланици и ще им предоставим кадрите от този филм и документите, които уличават правителството в корупция, с две обръщения към тях: проверете как се харчат европейските Ви средства и как се пази Шенгенската граница, границата, все още не Шенгенска. Първо. И, второ, апелираме и към Вас: както ние, така и Вие, да пазим един от основните стълбове на общия ни европейски дом, свободата на словото, свободата да мислим, да казваме истината, да задаваме въпроси. Трето, също обявявам от името на парламентарната група на „БСП за България“, че всички ние ставаме съавтори на кадрите, документите и филма на Елена Йончева. Ще го излъчим и сме готови да понесем тази отговорност. Господин Борисов, към Вас се обръщам, ще Ви информираме специално кога и къде ще бъде излъчен този филм, и очакваме да изпратите да ни арестуват – 80 депутати от „БСП за България“.

е поканен от Елена Йончева да бъде съавтор на този филм и да се присъедини към нас в деня, в часа, когато той бъде излъчен, за да се види истината както за управлението на Бойко Борисов, така и да се брани най-високото и най-стойностното човешко право – да бъдем свободни хора.

Уважаема госпожо Председател! Наистина е неприятно да правя тази процедура за пореден път – по начина на водене, защото, когато има Декларация от името на парламентарна група, в залата трябва да има минимален ред и чуваемост, защото нещата, които цяла парламентарна група иска да каже на залата и на журналистите, и оттам на всички хора, са важни. През цялото време не можахме да разберем половината от Декларацията от шума в тази част на залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Аз разбирам, госпожо Председател, че са Ви коалиционен партньор, но това с нищо не променя Правилника и с нищо няма да промени истината. С нищо няма да промени и истината за това, че тези неща, които сега се чуха от тази трибуна, са изключително важни за нас и за българските граждани. Точно по начина на водене, защото не можахме да ги чуем. И аз искам да се аргументирам защо? Защото тези неща тези неща са продължение на онова признание на онази активистка на националистите, която сключи споразумение със съда, признавайки си, че е участвала в канал от ДПС.) Ето го пътя на този канал. Разбирате ли, че коалиционните Ви партньори са в тази игра и ние, от ДПС, ще подкрепим всички усилия, независимо на БСП или на който и да е, да бъде разкрита тази истина – и пред българските граждани, и пред европейските ни партньори.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разбираме, че декларациите се превръщат в начин за отклоняване от проблемите на хората. И днес обществото се интересува повече какъв ще бъде проектобюджетът за 2018 г., какви ще бъдат политиките, които ще прави правителството, и подкрепата, която ще се формира от парламентарното мнозинство. Аз не бих паднал на нивото да говоря за неща, които не отговарят на истината, или да въвеждам в заблуждение както медиите, така също и тези, които ще гледат тези новини. Защото по никакъв начин няма да се ограничи възможността този, който има някакви данни за престъпление, да сезира съответните компетентни органи. И точно затова, госпожо Нинова, уважаеми госпожи и господа народни представители от парламентарната група на БСП, сезирайте компетентните органи, когато имате достатъчно доказателства. Защото това е институционалният подход и това е начинът, който приляга като поведение на народните представители. Много лесно е да излизаме тук и да говорим небивалици. Много лесно е да излизаме тук и да припомняме за постановление на Министерския съвет с решение, когато са ограничили възможността и са превърнали магистрала „Тракия“ в национален обект. Нали разбирате, че всичко това е несъстоятелно като твърдение, което направихте преди малко? И никой, по никакъв начин няма да ограничи възможността на който и да е било народен представител или ако може да заведете всички тези 80 народни представители, да отидете и да сезирате компетентните органи, както го направихте за всеки един конкретен случай, когато сте имали достатъчно информация. Но Вие обичате повече да направите медийно присъствие, да кажете неистина, да създадете фалшиви новини и да смятате, че по този начин може да бъдете алтернатива на едно бъдещо управление. Само да кажа, че в проектобюджета за 2017 г., който в момента се изпълнява, през 2016 г. правителството на Бойко Борисов предвиди увеличение на разходите за Фонд „Работна заплата“ със 120 млн. лв. За проектобюджета, който се предвижда за 2018 г., който се надявам, че ще бъде внесен в парламента съвсем скоро, се предвиждат 720 млн. лв. повече разходи. Това, уважаеми колеги от БСП, е не за да увеличаваме дефицита, в което Вие сте майстори, а просто да имаме дефицит за 2018 г. под 1%. Това увеличение на доходите на българските граждани с тези пари ще бъде шест пъти повече съпоставимо с 2016 г. Смятам, че това е бъдещата политика, която трябва да правим народните представители, и да обсъждаме, и да спорим по политики. Защото разходите, които ще направи правителството за 2018 г., ще бъдат повече с 2,5 милиарда. Що се касае до тези подвиквания, моля Ви, госпожо Председател, след като имаше процедурно предложение от колегите от „Движението за права и свободи“ да имаме тишина в залата, моля Ви, направете забележка към тези, които искат да нарушат дисциплината и да има шум в залата. искам да се чуят и теза неща, които искам да кажа, за да няма после процедура и за тълкуване на това, което съм искал да кажа. Само да Ви кажа, че контрабандата в периода, в който управлявахте само допреди две години, беше 34%. Само да Ви кажа, че тази година контрабандата вече е под 7%. Това не е ли борба срещу корупцията? (Ръкопляскания от ГЕРБ). Това не е ли борба, за да има повече приходи за да има повече приходи в бюджета? Защото тези 2,5 милиарда, които ще бъдат направени като разходи за 2018 г., това са пари на база икономически растеж, който страната ни ще отчете към края на годината – около 4%. За голямо съжаление при Вас подобни новини нямаше как да има, но Вие и тогава, и сега единственото, което правите, е да създавате фалшиви новини и да казвате, че Вие сте някаква алтернатива. Алтернативата е, когато предлагаш политика. Алтернативата е, когато си имал възможност да управляваш, да си показал, че имаш повече приходи и можеш да направиш повече разходи, но не да задлъжняваш поколенията, които идват след нас. Това, което прави парламентарното мнозинство,

и това винаги сме го правили. Що се касае до случая, който казахте – за „Обединените патриоти“, в процедурното си питане, смятам, че всеки един носи отговорността пред българските институции, и когато някой е направил нарушение, той си получава съответното осъдително решение. Но когато има депутати от една парламентарна група, които ни дават за пример морала и борбата с корупцията, а виждаме, че финансират кампанията си (ръкопляскания от ГЕРБ) като организирани престъпни групи, моля Ви, нека да бъдем с този аршин, който трябва да бъде за едни отговорни народни представители. И тук само да Ви кажа, че много ми е интересно защо никой не говори за начина на финансирането на кампаниите, които бяха проведени и в парламентарната избори, и в президентската кампания? Защото, уважаеми дами и господа забележете и направете извод на всяка една от тези кампании как е проведена и какви са били съответните дарители. Защото ще видите, че дарителите винаги са били под 450 лв., за да избегнат декларирането и да може действително да има и други задкулисни неща, които може би дават възможност на някои да влизат във властта. Парламентарната група на ГЕРБ, народните представители, всичките кампании, които сме направили, са били финансирани с ясен източник.

партията е поела съответната отговорност, и дала е този кредит на доверие и те го дават към своите избиратели, а това са нашите работодатели. Затова, моля Ви, нека тези декларации, когато излизаме от парламентарната трибуна, да бъдат подредени, да бъдат ясни и да се вижда или алтернативата като управление, или да се дават разумните предложения, които могат да бъдат обсъдени, а ние от парламентарната група на ГЕРБ сме доказали, че може да бъдем с протегната ръка за всяка една добра идея, която е в интерес на държавата и обществото. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Продължаваме с изказване по Законопроекта. Други изказвания? Господин Байчев беше заявил изказване. Заповядайте, господин Байчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Днес ние разглеждаме три законопроекта за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, което означава, че всяка една от парламентарните групи осъзнава, че е налице проблем при прилагането на настоящия Закон и предлага своя визия за изчистване на тези проблеми, като са засегнати различни аспекти. БСП сме направили предложение по чл. 37б, като основна задача, която сме си поставили, е да има прозрачност, съпоставимост и точност на информацията в общинските служби и тази, която се ползва от собствениците на земеделски земи и съответния ползвател. Затова предлагаме създаването на един отделен – „Нарочен регистър” сме го нарекли. Този Регистър предлага защита от злоупотреба и хармонизиране на законодателството в защита на интересите най-вече на собствениците, и на следващо място, на ползвателите на земеделски земи, чиито права бяха засегнати от една престъпна схема за контрол на ползване върху големи земеделски площи чрез сключване на договор за чужди имоти. Всичко това се случи благодарение на това, че в последния ден на 43-ото народно събрание присъстваха 101 народни представители и с 99 гласа „за” от присъстващите е премахнато изискването за представяне на скица при сключване на договор за наем за над три години, като мотив за тази промяна е премахване на административната тежест върху хората. В същото време обаче, използвайки това премахване и освобождаване от административната тежест, група от хора и след това едно решение на Съда в края на месец юли, където е обявено, че земята е определена като особена вещ и се влиза в хипотезите на членове 228 и 229 от Закона за задълженията и договорите, с което този Закон дава право на един собственик да сключи договор за наем на земеделска земя, по този начин на няколко места в страната беше злоупотребено, като тази престъпна схема между свързани наемател и наемодател беше развита и доразвита в последствие като започнаха да се сключват масово договори за така наречените „бели петна“, тъй като за останалите не би могло да бъдат сключени, тъй като при една проверка в Агенцията по вписванията ще стане ясно, че върху този имот има тежест, тоест договор за аренда или за наем. регистър, както го наричаме, трябва да кореспондира между собственика на земеделската земя и този, който съответно я обработва. Такъв регистър към настоящия момент няма и се създават такива проблеми именно поради това, че има невъзможност за тези, които ползват земята под някаква форма, да се свържат със собствениците на на земя на някакво правно основание. Затова предлагаме, когато някой земеделски производител отиде и представи договор, какъвто и да е той – дали за аренда, или наем, този договор да бъде в съответствие с правното основание, което е представил и собственикът на земеделската земя, който ще бъде в регистъра на Министерството на земеделието. Тоест, ако няма съпоставимост между договора съсобственик и собственик, тогава двете страни се уведомяват дали информацията е наистина актуална, или не е актуална. Тук можем да доразвием тази теза, като на практика се представя документ с невярно съдържание и този, който представя този документ, попада под ударите на Наказателния кодекс. От друга страна, този, който представя документ с невярно съдържание, ползва европейски средства за субсидиране. Този регистър трябва да поддържа актуална информация непрекъснато и съответно затова Министерството на земеделието има своите възможности да реализира подобен регистър. Освен това публичността на тази информация е изключително важна. Предлагаме тя да бъде съответно представена, за да може всеки собственик или ползвател наистина да има информация – къде му е имотът, кой го обработва и на какво основание го обработва този имот? От съществено значение е да има и скица при сключването на договора. При сега действащото законодателство при изповядване на сделка за недвижим имот - земеделска земя, земя, новият нотариален акт се вписва само в Агенцията по вписвания, като новият собственик не е задължен по никакъв начин да направи това в Поземлената комисия. Това дава отново възможност на недобросъвестни ползватели или лица да се възползват от документите, с които разполагат, и отново да ги предоставят като информация, че те обработват земята и да ползват нерегламентирано субсидиране. Що се отнася до предложението на „Обединените патриоти“ мога само да кажа, че ще го подкрепим, тъй като засяга друга част от проблематиката от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Считам, че там наистина се налага промяна, за да се възпрепятства сключването на фалшиви договори, като отделно от това се облекчат и собствениците на земя, поради което се иска и въвеждане на опростени такси,

при заверка на договор да се заверява и съдържанието на договора, и формата, а не само заверка на подписите. Моля Ви, когато ги разглеждаме на второ четене да подкрепите не само законопроектите на „Обединените патриоти“ и на ГЕРБ, но да подкрепите и нашия Законопроект, тъй като считам, че всеки един от законопроектите разглежда различна част от една и съща проблематика. Благодаря Ви.

в тази част от Проектозакона, в която се говори, дебатира и много правилно поставя вече на два-три пъти от изказващите се досега въпросът за необходимостта от скици при сключването на договори. Тази необходимост от скици в чисто вещно-правен смисъл и аспект има значение за идентификацията на имота, който е предмет на сделката, което се има предвид. Такава идентификация се прави най-добре със скица. Скици са нужни за продажбата и на градски имоти – апартаменти, дворни места, нужни са за продажбата и на земеделска земя. Това е неотделим акт, неотделим момент и елемент от необходимите документи за сключването на договора. Тук се касае за вещни права, които имат много трайно значение, имат важни последици относно собствеността. Също можем да кажем, че е необходимо при това положение при сключването на договор също да се предоставя скица. Този въпрос няма каквото и да е политическо значение. Мисля, че няма да предизвика сблъсък и противоречие между двете четения. Бих препоръчал на всички – и опозиция, и управляващи, това отношение да изпълнят тази препоръка, която до този момент се прави от опозицията. Това ще бъде гаранция и за собствениците, и за тези, които взимат земята под аренда или под наем, за тяхната сигурност и за по-точното уреждане на взаимоотношенията. Това ще бъде превенция и застраховка по отношение на бъдещи евентуални недобросъвестности и проблеми, които биха възникнали и по съдебен ред. И последно – по-трудно се идентифицира земеделската земя, отколкото градските имоти и друга определена собственост, затова още по-важно и още по-ценно е тази идентификация при сделки да бъде осъществявана и със скици. Това е много регулярна дейност – въпрос на искане и на получаване на скица, което в никакъв случай няма да затрудни страните. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Реплики към изказването на господин Шопов?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Няма как да не взема отношение по въпроса, тъй като стана ясно, че само нашата група и групата на „Воля“ нямат Законопроект по тази тема. Самият факт, че имаме три законопроекта на една и съща тема, означава, че наистина има сериозен проблем, а този проблем възникна в определени части на страната точно тази година, не от няколко години насам, а тази година, с прочутите и прословутите измамни схеми с наемането на земеделска земя. Появиха се порочни практики, които позволиха да се подписват договори от несобственици, позволиха да се преотдава земя без знанието на собственика, на собственика, стигна се дотам, да има няколко договора за един и същи имот, появиха се значителни злоупотреби с така наречените „бели петна“. причините за това в две групи. Първата група са законовите пропуски. Да, без съмнение има противоречие между Закона за възстановяване на земеделските земи и Закона за задълженията и договорите, който позволява да няма забрана за сключване на договор от несобственик. Другото, което се констатира, е, че не се прави проверка на собствеността при нотариалните заверки. Другата група проблеми, които водят до тези измамни схеми, са чисто организационни и чисто административни. Това е, че се къса връзката между общинската служба „Земеделие и гори“, нотариусите и службите по вписване. Липсата на контрол, слабият контрол в тези три институции води до това, което наблюдаваме в цялата страна, където проблемът е значителен. Идеята и на трите законопроекта е една и съща – да се пресече порочната практика и да се прекратят измамите със земеделските земи. Напълно осъзнаваме, че тези законодателни инициативи, колеги, не слагат ред в поземлените отношения. Тези три законопроекта са извънредни, те са на пожар, те са, за да решат един конкретно възникнал проблем, а по отношение на цялостното уреждане на поземлените отношения, мисля, че Министерството на земеделието работи, за което ние с нетърпение чакаме техните предложения, но засега идеята на законопроектите е да се реши конкретният проблем. Възникването на проблема дойде от там, че много големи групи собственици и ползватели повдигнаха въпроса и някъде в Северозападна България даже се стигна и до протести. Тук трябва да призная ролята и на омбудсмана на Републиката, който също беше много активен в този процес. процес. И трите идеи, които колегите предлагат, имат една и съща цел – да потушат социалното напрежение в тези части на страната. Трябва да призная, че и трите законопроекта си имат своите достойнства. Разликите между тях са минимални – в нюансите и в правната техника, която се използва от колегите. Личното ми мнение е, че идеалният вариант би бил да се да се вземат най-добрите части и от трите законопроекта и във финалния вариант да ползваме най-добрите текстове от тях, така че да решат конкретния проблем. В същото време обаче не мога да не отбележа, че има текстове, които според нас са неприемливи и за които вносителите би трябвало сериозно да се замислят. Първо, остава условието, правилото да не се изисква скица при подписването на договор за наем. Точно това нещо отключи процеса, който доведе до измамите, а това нещо стана през 2016 г., колеги, с предложение на колегите от дясно. Второто, което е притеснително в един от законопроектите – предлагате продажба на земи от Държавния поземлен фонд, съотношението между плащане с ДКБ и плащане в брой да се промени от 20 на 40. От благовидното определение „да съберем повече пари в бюджета” трябва да Ви кажа, че сте на път да предизвикате още един скандал, който не ни е нужен. Ако някой е забравил скандалите с продажбата на Държавния поземлен фонд с ДКБ-то от времето на Мирослав Найденов, моля да си го припомни. Моят съвет е колегите да оттеглят този текст, защото това ще доведе пак до същия резултат. И не на последно място, би трябвало да се дадат повече правомощия на службите по вписвания, които да контролират документацията при изготвяне на договорите за наем, за да може да има едно наистина стабилно охранително нотариално производство. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Абазов. Има ли реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Няма други изказвания.

Колеги, имаме три законопроекта. Ще ги гласуваме един по един. Първо ще подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Предложението е прието. Подлагам на гласуване втория Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-61,

представители на 21 септември 2017 г. Гласували 145 народни представители: за 55, против 54, въздържали се 36. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване последния Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-63, внесен от Запрян Василев Янков и група народни представители на 27 септември 2017 г. Гласували

Докладът на Комисията по бюджет и финанси ще Ви бъде представен от председателя на Комисията - народния представител Менда Стоянова. ДОКЛАДЧИК

Гласуваме направеното предложение за допускане в зала.

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 1 със съответното му съдържание по доклада на Комисията. Моля, гласувайте § 1 по доклада на Комисията.

Параграф 1 по вносител. Предложение на народния представител Искрен Веселинов. Комисията не подкрепя предложението, а именно: „По § 1, чл. 62, т. 3 да се заличат думите „в населените места и селищните образувания“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Искрен Веселинов, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Такса за битови отпадъци се заплаща за извършвани от общината услуги по чл. 62 на територията на общината. (2) Видът на предлаганите услуги по чл. 62 на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично

в ал. 1, т. 3 се заличават думите „в населените места и селищните образувания“; б) в ал. 3, т. 2 думите „преди изтичане на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси“ да се замени с „до 31 декември“, както и да отпадне последното изречение: „В случай че Законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план сметката се приема в срок до 15-ти януари.“; в) по ал. 5 – след думите „контрол по“ да се добави следния текст „чл. 19, ал. 3 и“; по ал. 10 – текста на алинеята да отпадне и да се създаде нов чл. 8а със следното съдържание: „Чл.8а. Постъпленията от такси, които са били дължими за минали периоди, могат да бъдат разходвани с решение на общинския съвет и за дейности, различни от услугите, за които са били първоначално определени, до размера на извършеното дофинансиране от други собствени източници.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова и Евгения Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. Чл. 66 се изменя така:

до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, 1; 2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62,

Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. (3) План-сметката за годината: 1. се изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет; 2. се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, като проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. В случай че Законопроектът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и януари; 3. подлежи на проверка от Сметната палата. (4) Разходите от план-сметката по ал. 2 се финансират със средства от таксата за битови отпадъци и от други източници при спазване на изискванията, приложими за съответния източник на финансиране. Други източници на финансиране са средства от Оперативна програма програма „Околна среда“, от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от други публични източници, както и приходите на общината от оползотворяване на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци. (5) Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране се включват в план-сметката по ал. 3 и могат да се финансират със средствата от таксата за битови отпадъци. (6) С разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62, които са за сметка на други източници на финансиране, се намалява общата стойност на разходите по предоставяне на услугите по чл. 62 за определяне на таксата за битови отпадъци. Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-сметката като разход за дейности по ал. 1, т. 2 за годината, в която подлежат на превеждане от общината по съответната сметка. Натрупаните средства от обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, са друг източник на финансиране на разходите от план сметката в годината на извършване на съответния разход. (8) Средствата за придобиване на актив, чиято стойност надвишава стойностния праг на същественост, приет от общината, и който се очаква да бъде използван през повече от една календарна година, се разделят на срока на използване на актива и в план сметката се включва съответстващата за календарната година част от тези средства. Не се включват в план-сметката за сметка на таксата за битови отпадъци средства за придобиване на актив, които се финансират с публични средства по проект, програма или процедура с изключение на съфинансирането от общината. (9) Неусвоените от предходната календарна година средства от таксата за битови отпадъци са друг източник за финансиране на разходите по ал. 2 при изготвяне на план-сметката по ал. 3. Приходите от глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците, наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране на битови отпадъци, са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката по ал. 3. (10) В случай че общината използва други общински приходи за покриване на действително направени разходи, надхвърлящи предвидените в план-сметката за предходната година разходи за сметка на таксата за битови отпадъци, се допуска включване на тези разходи в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци. Включването на разходи в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци по изречение първо в случаите на придобиване на активи по ал. 8 е в размер на разликата между предвидените в план-сметката за предходната година разходи и преизчислената по реда на ал. 8, съответстваща за предходната година част от действително направените разходи. Изречение първо не се прилага в случаите по чл. 8, ал. 4. ал. 4. (11) Когато в приет от Сметната палата одитен доклад или по друг начин е установено, че в план-сметка за предходна година са включени разходи, които не са разходи за дейности по предоставяне на услуга по чл. 62, план-сметката, която предстои да приеме общинския съвет, се коригира в намаление със стойността на тези разходи. Размерът на коригираните разходи е за сметка на други приходи на общината. (12) Когато в приет от Сметната палата одитен доклад или по друг начин е установено, че средства от такса за битови отпадъци са изразходвани през предходна година за дейности, различни от тези по предоставяне на съответната услуга по чл. 62, план-сметката, която предстои да приеме общинският съвет, се коригира в намаление със стойността на използваните не по предназначение средства и тези разходи са за сметка на други приходи на общината. (13) Разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година се определят общо и за всяка услуга чл. 62, като разходите за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62, отразени в план-сметката по ал. 3, се намаляват с разходите, които са за сметка на други източници на финансиране, и се коригират със сумите по ал. 11 и 12.“

Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение. Гласували

Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.

„(4) Количеството битови отпадъци е водещо за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.“ б) Алинея 5 да отпадне. в) Алинея 6 се изменя така: „(6) Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от услугите по чл. 62 с наредбата по чл. 9. Решението за приемане или изменение на наредбата по чл. 9 съдържа и мотивите за избор на определената основа, както и вида и източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци.“ В ал. 8, т. 3 се създават нови букви „в“ и „г“: ,,в) индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост, от което е е определена таксата за услугата по т. 1 или т. 2; г) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и определената

при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците. (2) Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62, която се определя като

чл. 62. (3) Размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 за одобряване на план сметката. (4) Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. (5) Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от посочената в ал. 4, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането ѝ. (6) Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от услугите по чл. 62 с наредбата по чл. 9. Решението за приемане или изменение на наредбата по чл. 9 чл. 9 съдържа и мотивите, придружени с анализ, за избор на определената основа, а в случаите по ал. 5 – и мотиви за неприлагане на основата по ал. 4, както и вида и източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци. (7) Преди внасяне за разглеждане на заседание на общинския съвет, проектът на наредба по чл. 9 се публикува за обществено обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Заедно с проекта на наредба по чл. 9 на интернет страницата на съответната община се публикува и решението по ал. 6. ал. 6. (8) Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, които общинският съвет може да приеме, са: 1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:

за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации: а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране; в) брой ползватели на услугата в имота; 3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината: а) брой ползватели на услугата в имота; б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот. (9) Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени лица и за отделните услуги по чл. 62, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи. (10) При приемане на основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота чрез торби с определена вместимост и товароносимост, същите се закупуват от задължените лица по ред, определен в наредбата по чл. 9. С наредбата по чл. 9 общинският съвет може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от задължено лице за календарна година, съобразен с извършения анализ за минималното количество битов отпадък, генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място, селищно образувание или зона. Когато закупените за годината торби надхвърлят действително изразходваните през годината, останалите торби се използват през следващата година, като се приспаднат от определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата. (11) При приемане на основа: 1. „брой ползватели на услугата в имота“ или „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“ общинският съвет при определяне на размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно населените места в общината и отделните зони в тях, вида на имота, неговото предназначение и вида на извършваната в имота икономическа дейност; 2. „индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост“ или „количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране“ общинският съвет при определяне размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на битовия отпадък. (12) Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите по ал. 8 се определя с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1.

9. (14) Когато лицата по чл. 64 не декларират обстоятелствата по ал. 13, тези обстоятелства се определят служебно за целите на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 9. чл. 9. (15) Управителят или председателят на управителния съвет на етажната собственост ежегодно до 31 октомври подава справка по образец, определен в наредбата по чл. 9 за броя на ползвателите по имоти в етажната собственост. (16) Кметът на общината организира събирането и поддържането на информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината, както и на друга информация, определена в наредбата по чл. 9 в срок до 31 октомври, в случаите по ал. 8, т. 1, буква „в“, т. 2, буква

изключение на случаите по ал. 5, в срок до 31 декември на предходната година. (18) Общият размер на начислените задължения за текущата година на лицата по чл. 64 следва да е не по-голям от разходите за сметка на таксата за битови отпадъци от план-сметката, формирани по реда на чл. 66, ал. 13.“ Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията.

Оттеглено е. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Танер Али и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласуваме Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение. Гласували

които тези услуги не се предоставят от общината; 2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота; 3. услугата по чл. 62, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации,

думата има народният представител Волен Сидеров, председател на групата „Обединени патриоти“. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми журналисти! Днес нямах намерение да се изказвам, но така се наложи – за малко да напусна сградата на Събранието и тук веднага става нещо истерично,

си между това губене на време, когато тук циклим и обсъждаме неща, които нямат съществено значение за българския народ. Разбрах, че в това време е имало изказване на председателката на групата на БСП с искане на оставка на Валери Симеонов. Това не е нещо ново. Тази оставка се иска от известно време, повтаря се в различен план и по различен повод. Имам чувството, че и сняг да завали сега, ще бъде поискана оставката на Валери Симеонов. Аз ще кажа след малко защо се иска точно тази оставка. Но, първо, прегледах изказванията – трябваше да ги видя всичките, на тримата лидери на парламентарни групи, защото аз така обичам. В журналистическата практика – знам, първо, фактологията, после коментара. И видях, че госпожа Нинова се позовава на решение на Министерския съвет, с което даден обект се обявява за национален, обект на сигурността и така нататък. Тя поиска оставката на Валери Симеонов и на Радев – някои се пошегуваха, че на Румен Радев, а то било министър Радев. Моят въпрос към госпожа Нинова е: защо, след като има решение на Министерския съвет, под което са се подписали и са се съгласили всички министри и министър-председателят, тя не иска оставката на министър-председателя, вицепремиерите и всички министри надолу по азбучен ред. Защо само на тези двама министри? Министър Радев бил предложил това решение, а пък за Валери Симеонов – защо – не знам, защото Елена Йончева не я пуснали до оградата. А Елена Йончева правила някакъв мистериозен филм, който съдържал страхотни данни, но не е ясно къде ще бъде излъчен, не е ясно как ще бъде излъчен, но всички са поканени, включително да арестуват 80 души депутати от БСП. (Смях отдясно.) Разбирам, че това е един повик да бъдат героизирани тези депутати. Никой няма да бъде арестуван, разбира се, тук, в тази зала. Ако някой е бил арестуван, това съм аз и колегата Десислав Чуколов, с Вашето любезно съдействие и гласуване „за“. Спомняме си. Но, за какво става дума? Защо на Валери Симеонов? Защо от известно време БСП, припявайки обаче на ДПС, иска тази оставка? Защо патриотите са лоши и не трябва да бъдат във властта? Ами защото, много просто, защото наближава председателството на Съвета на Европейския съюз в България. И защото това председателство ще легитимира управление, което е успешно, води до стабилност, има икономически ръст и нещата са добре в геополитически план за България. Това е лошо за ДПС, съответно и за БСП, защото ще покаже, че в управлението могат да бъдат патриотични формации, каквито са нашите три формации –

Но, уважаеми колеги, искам да се обърна специално към групата на ДПС, която от известно време разпространява внушението, че националисти никъде в Европа не били допускани до властта. Това просто не е вярно. Председателството на Европейския съюз от страна на Словакия беше осъществено от правителство от четири партии – едната, от които беше националистическа – Словашката национална партия, даже се води за доста радикална. Никой не каза дума по този въпрос. Така че имаме вече прецедент. В момента Естония е домакин на Съвета на Европейския съюз и в управлението на Естония участва Консервативната национална партия на Естония, съкращението й е ARL. Това е партия, която сама себе си обявява за националистическа и така и се води в енциклопедичните справочници. Следва управлението на България, където в домакинството ще участва патриотична формация. Ако на някои им харесва да ни наричат – националисти, ние не се плашим, не бягаме от това. Големият гениален български писател Николай Хайтов беше казал, че национализмът е негово агрегатно състояние. А още един писател класик, също покойник, Бог да го прости – Дончо Цончев, който беше в редиците на депутатите на БСП, преди няколко години освен освен че каза, че „Атака“ е явлението на годината – тогава годината е 2006-а, той каза, че национализмът и патриотизмът би трябвало да бъде черта на всеки политик. Така че нямаме нямаме основание да се притесняваме от термина „национализъм“. Но от тези партии, за които говорим, следва домакинството на Австрия след нас – след юли 2018 г., там в управлението също се очертава да има която нарича себе си „патриотична“, това е Партията на свободата. Това е подем на тези партии в Европа, защото те противостоят на процесите, които съсипват националната идентичност, които в процеса на глобализацията искат да наложат еднополови бракове и такива неща, които християнските, традиционните разбирания на народите ги отхвърлят. В България това е неприемливо. И този сблъсък между консервативната линия – в лицето на патриотични формации, и либералстващата линия – в лицето на либерални партии, зелени, леви и така нататък, е европейско явление. В този сблъсък консервативната линия взима все по-силни позиции. Да, те не спечелиха в Холандия, но взеха изключително добър резултат. Във Франция не спечелиха, но взеха невиждан досега добър резултат. В Австрия също – моят личен приятел Ханс Кристиян Щрахе взе изключително добър резултат и се класира втори. Това означава, че в Европа хората не приемат това, което досега се се представяше като неизбежното, безалтернативното народите, нациите да се обезличават, националните икономики да бъдат заличени, да бъдат притиснати под гигантските наднационални компании, да няма различия, да не държиш на народното, да не държим на верската си традиционна принадлежност и така нататък, да допускаш миграционни вълни – ето тук си идваме на темата, които безконтролно да нахлуват в Европа, да се настаняват където си искат, да правят терористични актове и примерно канцлерът на Германия да им казва: „Идвайте още! Елате още хиляди младежи.“ Всичко това европейците не го искат. Всичко това българите не го искат. Всичко това не го искат и избирателите, които гласуваха за нас. Всичко това не го искат и избирателите, които гласуваха за останалите партии в този парламент. И тук изведнъж се появява една фиксация, едно посочване на виновния в лицето на Валери Симеонов – вицепремиер, излъчен от „Обединените патриоти“ заедно с Красимир Каракачанов – другият наш вицепремиер, на когото му се иска оставката, защото той просто върши определени неща. Той е такъв човек. Познавам го от ученик – той е действен човек, обича да свърши нещо. А когато човек върши нещо, той не е застрахован от грешки, да. Но по-добре е да свършиш нещо, някъде и да сгрешиш, но да свършиш, отколкото да стоиш, да гледаш към тавана. Пасивният човек, той е безгрешен, да. Сигурно много кусури могат да му се намерят на Валери Симеонов, но да му се иска оставката само на него, при положение че има Решение на Министерския съвет, означава вече тен-ден-циоз-ност, госпожо Нинова. Затова не мога да приема иначе Вашето патетично изказване в защита на свободата на словото, на достъпа до информация и така нататък. Във всяка държава има секретни обекти, има обекти на националната сигурност. Идете да снимате стената, която Израел построи, за да отдели една част от своите сънародници – палестинците. Идете да снимате на мексиканската граница американската стена, която те са направили срещу нелегални мигранти. Не само ще Ви арестуват, ами просто няма да може да Ви спаси никой. Сега тук Елена Йончева искала да снима филм. Това е чудесно! Аз я познавам от години, уважавам нейното творчество, колеги сме, познаваме се и лично. Аз обаче питам защо Елена Йончева не снимаше, когато в центъра на София нелегални имигранти разбиваха, биеха хора, насилваха, изнасилваха момичета, вилнееха, крадяха, чупеха и така запалиха едно цяло общежитие, тя не отиде да го снима, за да направи един пълен последователен филм за проблемите на миграцията? Защо след това не отчете статистически колко намаля миграцията, след построяване на въпросната ограда, която според Вас е много лоша? Ами, преди това по-добре ли беше, когато влизаха на тълпи и даже си спомням, че братът на един Ваш консултант, пиар-консултант и имиджмейкър – няма да му казвам името, но то започва на Ал и завършва с фари, неговият брат беше направил цяла фирма, компания, която да ги превежда всички тези и да ги отвежда, където трябва и да ги настанява? Това по-добре ли беше? По-добре ли беше, когато нахлуваха на тълпи, заселваха се и хората в България излизаха на протести, защото не искаха в тяхното селище да има такъв лагер или общежитие? Не, не беше по-добре. През 2013 г., когато тук депутатите на „Атака“ искахме ограда, даже стена да се построи, чувахме насмешки. Сега се гордеем с тази ограда! Да, премиерът я показва на свои колеги от Европа. Да, защото в Европа вече издигат огради помежду си – Унгария, Чехия, Словакия. Те вече не искат да допускат тези мигранти. И тук вместо да кажете: „Да, добре, тази ограда свърши своята работа, може да има кусури, може да има за дооправяне някъде, но свърши работа.“ В момента нелегалното мигрантство е сведено почти до нула. Това не е било преди.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. От името на парламентарна група на „Движението за права и свободи“ ще направя тази декларация като отговор на предната декларация. Приятно съм провокиран от тона – спокоен, такъв какъвто трябва да бъде в българския парламент, без обиди, без квалификации, с опит за обяснение, с опит за задаване на точните въпроси. Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ първа поиска тази оставка, господин Сидеров – оставката на сегашния вицепремиер Валери Симеонов, и още преди влизането във властта говореше защо не трябва да влиза във властта този човек и неговата формация. Първо да отговоря на въпроса защо ДПС смята, че трите формации не са патриотични, а са националистически, и ще поясня – етнонационализъм е това, срещу което ние се борим. Етнонационализмът, а не патриотизма! Патриотизмът обединява. Патриотизмът е нещо, което кара всички етноси, всички граждани на една страна да се обединят около идеята за Родината, в която са родени. Родината, в която са родени и доброто на тази Родина и на всички хора в нея. България не е моноетническа държава. Може много да Ви се иска, може много да се иска на някои, но в България живеят различни етноси и те съставляват много сериозен процент от населението, от гражданите на нашата Родина. Станилов.) Простете ми, професор Станилов! На Вас ще Ви отговоря, защото Ви уважавам! Простете ми, ако греша някъде в термините – не съм кой знае какъв специалист в тази област. Но имам желанието да обясня защо ние сме против участието на националистите, на етнонационалистите във властта. Защото тонът и езикът, който се използва от въпросния Ваш колега Валери Симеонов, по никакъв начин не спомага за единството на нацията. По никакъв начин! (Реплики от

и настройва нас, етническите българи, срещу етническите турци, срещу циганите, защото аз не обичам думата „роми“ и моите избиратели, които са роми, също са ми казвали, че предпочитат другата дума, затова аз съзнателно употребявам тази дума, ако това е така, а то е така, защото той наричаше техните майки „кучки“. Но да не се връщам на тази терминология, няма никакъв смисъл. Цитати правихме, правихме, правихме, пращахме ги и в Европа и така нататък. И Вие ги знаете. Блъскаше ги по границата, риташе ги и така нататък. Всичко това нещо по никакъв начин не може да предизвика в нас желание тези хора да участват във властта. Като даваме примери с Европа, ние можем да дадем много други примери. партиите, които посочвате Вие в Европа, нито една от тях не е етнонационалистическа партия. Да, тези партии се обявяват против диктата на чиновниците от Брюксел, против начина, по който функционира Европейският съюз. Ние също смятаме, и неведнъж сме го казвали, като проевропейска партия, че Европейският съюз не може да продължи да съществува в този си вид, ако не се реформира, че Брекзит не е грешка. Брекзит е желанието на една цяла нация, която е една от най-проевропейски нации, да напусне Евросъюза поради грешки в политиката на този съюз.

беше с тон и по начин, който можем да говорим, но Вашите колеги не говорят така. Те предизвикват Те предизвикват обратното усещане в българския народ. Настройват, и друг път сме казвали – думите имат силата да градят или да рушат. Ако от тази трибуна думите настройват един етнос от българските граждани срещу друг, ние няма да постигнем нищо от това, което се е поставяло за задача, всички сме си поставяли, а и сегашното правителство. Тези думи отекват! Тези думи пораждат ответна реакция! Искате ли да Ви кажа каква е реакцията на избирателите на ДПС срещу тези думи, които чуха онзи ден? Няма нужда, нали? Наясно сте каква е тази реакция! Тогава? Затова ние сме „против“. Има огромна разлика между партиите в Европа, които наричат себе си „националистически“, и Вашите формации. Защото тук това е национализъм на тема: „Бийте турците и циганите!“ Това е общото, което виждаме ние години наред: „Бийте турците и циганите!“ Добре, това е една пета от населението на България. Как си го представяте, че това може да бъде пример за подражание или може да укрепва единството на нацията или на стабилността на държавата. Няма как такъв тип правителство да допринася за стабилността и просперитета на държавата. Затова ние искаме оставката на Валери Симеонов, като човека, който е използвал най-лошия език и е направил най-много грешки в тази област. И ще продължим да я искаме, и ще продължим да настояваме европейският пример на Меркел, европейският пример на Франция, европейският пример на Холандия и така нататък да бъде следван. Защото ние сме проевропейски системни партии и е абсолютно нормално да искаме това да се случва, както се случва в Европа. Както е и абсолютно нормално, да искаме Европейският съюз да се реформира, да се реформира по начин, по който всички европейски граждани да усещат ползата и солидарността на всички други европейски народи. Знаем много добре, че евроскептицизмът, върху който се хранят тези Ваши „посестрими“, както Вие ги наричате, е нещо, което има своята основа. Всички го знаят! И ние искаме да се реформира Европейският съюз, но не за сметка на езика на омразата, не за сметка на език, който разделя и руши единството на нацията, не за сметка на противопоставянето на хората един на друг, да градим идентичността си на база и за сметка на другите. Това е позицията на „Движението за права и свободи“. Ние искаме тази оставка, защото има граници. Езикът, словото, мярката има граници. Те бяха прескочени от Валери Симеонов, бяха прескочени и от

Предложение от народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова, подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

или освобождаване от такса битови отпадъци, на лицата по чл. 64 се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв. (5) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 15 на управителя или председателя на управителния съвет се налага глоба в размер от

„Чл. 130. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 16 на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2500 лв. за всяка година, за която липсва информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината. (2) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 17 на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2500 лв. (3) За неизпълнение на задължението задължението по чл. 71б, ал. 1 на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2500 лв. (4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ Параграф 13 по доклада на Комисията

показател, на базата на който се разпределят разходите за сметка на таксата за битови отпадъци от одобрената план-сметка към задължените лица. За целите на определяне на таксата за битови отпадъци мерната единица за основата количество битови отпадъци е килограм или литър.“ 4. Създават се т. 39 – 46: „39. „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 40. „Притежател на отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 41. „Причинител на отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 42. „Събиране на битови отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 43. „Транспортиране на битови отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 44. „Третиране на отпадъци“ са дейностите по смисъла на § 1, т. 44 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 45. „Ползватели на услугата в имота“ са: за граждани – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание; б) за предприятия – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание. 46. „Дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 62, т. 2“ за целите на чл. 71 включва само дейността по третиране на битови отпадъци,

за 2020 г. за всяка от услугите по чл. 62 е до 31 януари 2020 г. (2) За 2020 г. чл. 68, ал. 2 не се прилага.“ Предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в новия § 15. Параграф 2 по вносител.

срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. – в двумесечен срок от придобиването. (2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината. (3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 на лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв. (4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

В чл. 112, ал. 1 се създава т.5: „5. изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне.“ 3. В чл. 133, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси“. 4. В чл. 134, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси.“ По § 16 по вносител – предложение от народния представител Искрен Веселинов, подкрепено

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 19: „§ 19. В Закона за управление на етажната собственост в чл. 11, ал. 1 се създават т. 17 и 18: „17. може да приеме решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране на битови отпадъци във връзка с определяне на таксата за битовите отпадъци; 18. приема справката справката по чл. 67, ал. 15 от Закона за местните данъци и такси за броя на ползвателите на имоти в етажната собственост.“ По § 17 по вносител – предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 21: „§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на

Дайте ги нататък. оттеглено. Предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в новия § 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ по вносител, което се подкрепя от Комисията, както и параграфи от 16 до 21 включително по доклада на Комисията. Гласували

приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване. Съобщение за парламентарен контрол на 20 октомври 2017 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на три въпроса от народните представители Николай Цонков – два въпроса; Петър Витанов и Кольо Милев. 2. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова. 3. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Йорданов и Димитър Георгиев; и на въпрос от народния представител Миглена Александрова. 4. Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Михайлов. 5. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на шест въпроса от народните представители Борис Ячев; Кристина Сидорова; Георги Търновалийски; Стефан Бурджев; Иван Валентинов Иванов; и Николай Цонков; и на едно питане от народния представител Весела Лечева. 6. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на седем въпроса от народните представители Йордан Младенов; Борис Ячев; Станислав Владимиров, Любомир Бонев и Георги Стоилов; Станислав Владимиров; Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков; Стефан Бурджев; и Надя Клисурска. 7. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Димитър Данчев. 8. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Търновалийски. 9. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Елхан Кълков и Сергей Кичиков,

на въпрос с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на четири въпроса от народните представители Таня Петрова; Иван Валентинов Иванов; Донка Симеонова; и Петър Витанов; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на два въпроса от народните представители Миглена Александрова; Теодора Халачева и Михаил Христов; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Миглена Александрова; министърът на здравеопазването Николай Петров – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пламен Милков; - министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Явор Божанков; Иван Димов Иванов и Георги Стоилов; министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Иво Христов. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Уважаеми колеги, утре нашето заседание ще започне с обръщение на председателя на парламента на Гърция

Поради изчерпване на времето за дневния ни ред днес закривам заседанието. Следващото заседание е утре, 20 октомври 2017 г.,